I sada bi smo prešli na sljedeći zakon, sljedeći zakon je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 326; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU i Odbor za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, uvaženi zamjenik ministra regionalnog razvoja i fonda EU doktor Puljiz. **Puljiz, Jakša** Prijedlog zakona o izmjenama zakona o statusu poganina i izbjeglica. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakon o području posebne državne skrbi, odnosno Zakon o statusu prognanika, izbjeglica sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji je donesen na sedmoj sjednici Hrvatskoga sabora 22. Ožujka. Ovim zakonskim prijedlogom se prvostupanjski postupci u predmetima utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika prenose u nadležnost ureda državne uprave i županija i nadležnoga upravnoga tijela grada Zagreba. Normativnim rješenjem, stvaranjem pretpostavki za nepristranost u postupanju i stručnost u obavljanju poslova navedenog upravnog područja se na adekvatni način nastoji zaštiti prava osoba u statusima izbjeglica, prognanika i povratnika a u skladu sa preporukama ureda pučkog pravobranitelja te stajalištima iznesenima u praksi nadležnih sudova. Naime protekom vremenom u kojima se u razdoblju donošenja zakona 93.godine uređivala prava na priznavanje statusa izbjeglica, prognanika i povratnika te u skladu sa odredbama posebnog propisa nastalo se zadržati osobe navedenih kategorijama za osobe koje su evidentirane u bazama nadležnog tijela kao izbjeglice ili prognanici postoji potreba da se redefiniraju njihova prava a navedeni statusi ne mogu se više utvrditi novim podnošenjima zahtjeva novim podnošenjima zahtjeva od stupanja na snagu izmjene zakona 99.godine. S obzirom na vrijeme koje je proteklo od posljednje revizije statusa prognanika, povratnika i izbjeglica neophodno je provesti novu reviziju statusa svih u bazama revidentiranih osoba te ažuriranje baza podataka kojom sada upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Slijedom navedenoga određene odredbe zakona kojima uređeno postupanje nadležnih tijela te prava i obveze osoba kojima je bio priznat određeni status a koje su se primjenjivale u vrijeme Domovinskog rata i tijekom mirne reintegracije predlaže se brisati kao neprimjenjive jer je broj osoba u statusima prognanika, prognanika, povratnika, izbjeglica od nekadašnjih preko 600 tisuća na dan 1.ožujka 2013. sveden na 988 osoba. Od tih 988 osoba 514 osoba je u privatnom smještaju, 474 su u organiziranom smještaju, a prema statusima 301 osoba ima još uvijek status prognanika, 104 osobe imaju status povratnika, a 583 osobe imaju status izbjeglica. Navedene osobe za koje se još nisu ostvarile pretpostavke za utvrđivanje prestanka statusa potrebno je uspješno integrirati u zajednicu. U tu svrhu posebnim propisom o stambenom zbrinjavanju kojim je utvrđeno prioritetno zbrinjavanje određenih kategorija korisnika uz planiranje zatvaranja preostalih objekata te u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih planira se te kroz regionalni stambeni program planira se konačno riješiti pitanje zbrinjavanja osoba na koje se primjenjuje ovaj zakon. Slijedom navedenog neophodno je prilagoditi zakonodavni okvir za provedbu navedenih poslova. Osnivanjem državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te provedbom regionalnog stambenog programa omogućit će se intenziviranje aktivnosti rješavanja preostalih preostalih osoba u statusu izbjeglica, prognanika i povratnika u RH. Hvala vam na pažnji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Prelazimo na raspravu. Prva u ime Kluba zastupnika HDZ-a bit će uvažena zastupnica Marija Rapo. Izvolite.

Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolegice i kolege zastupnici, poštovana gospodo predstavnici Hrvatske Vladi. Predloženim izmjenama zakona o statusu prognanika, izbjeglica redefiniraju se pojmovi izbjeglica, prognanika i povratnika te se na drugačiji način uređuje nadležnost za rješavanje po podnesenim zahtjevima tako da su za rješavanje u prvom stupnju nadležni uredi državne uprave u županijama, a žalbe na rješenja u prvom stupnju rješava novo osnovani državi ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Bez obzira što predlagatelj tvrdi da će ovim izmjenama osigurati učinkovitost i stručnost odlučivanju upravnom području utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika držim da se nažalost to neće dogoditi. Sve ove zakonske promjene glede nadležnosti postupanja o pravima izbjeglica, prognanika, i povratnika još će više usporiti rješavanje njihovih statusnih prava a time i rješavanje njihovih životnih problema. Naime trenutno ima 15 tisuća zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem od kojih je 8 tisuća obrađenih ali se sporo ili gotovo nikako ne izdaju odgovarajuća rješenja. Naime u posljednjih godinu i pol izdano je tek 50 rješenja pa ne želim niti nagađati u koliko se ovakvim tempom budu izdavala rješenja koliko će godina trebati za rješavanje svih ovih zahtjeva. Očito da je zbog svih ovih zakonskih promjena i njihovog među usklađivanja te očekivanja i donošenja odgovarajućih provedbenih propisa došlo do zastoja u rješavanju ovih za život mnogih ljudi važnih pitanja. To su ustvrdili svi zastupnici koji su sudjelovali u raspravi u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih državnih tijela državne uprave. Držimo da je osnivanje ovog državnog ureda zapravo korak unatrag u zbrinjavanju izbjeglih i prognanih. Naime, ako je u proteklih godinu i pol dana pokazana tolika neefikasnost u rješavanju ovih problema što je i bilo u djelokrugu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU koje sigurno infrastrukturno i kadrovski puno ekipiranije posebice što se tiče izgradnje i rješavanja problema komunalne i društvene infrastrukture teško možemo očekivati da će državni ured koji se još de facto nije ni osnovao ili sada već jest osnovao, nisam dobro razumjela, doprinijeti ubrzavanju rješavanja problema izbjeglih i prognanih. Zaista je teško očekivati da jedan novi državni ured za stambeno zbrinjavanje može napraviti poslove koje nije napravilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. To ministarstvo pored ministra i zamjenika ministra ima još 5 pomoćnika ministra. Jedan od njih je i pomoćnik ministra uprave za stambeno zbrinjavanje i statusna prava. On je zadužen za poslove koje je obavljala uprava za prognanike, povratnike i izbjeglice, a koja ima regionalne urede za područja posebne državne skrbi u Karlovcu, Kninu, Petrinji, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Zadru. Prognanici, povratnici i izbjeglice koji su još od 1992.i po tri puta morali seliti iz kuće u kuću na kraju od države dobivaju ponudu otkupa kuća i stanova u kojima žive ili plaćaju najamnine. Nakon tolikih godina nesigurnosti mnogi više nisu mogli izdržati, nisu se vratili ni u BiH ni u Vojvodinu ni na Kosovo. Otišli su preko oceana odakle više povratka nema. No iskoristit ću ovu prigodu da nas sve skupa podsjetim da se RH u zadnjem desetljeću prošlog stoljeća na najgori mogući način susrela s problemom izbjeglica. S jedne strane bila ja kao zemlja žrtva agresije suočena s problemom vlastitih prognanika, a s druge strane bila je pritisnuta teretom velikog broja izbjeglica prvenstveno iz BiH. Tako je 1992.godini

U tom su razdoblje za zbrinjavanje prognanika i izbjeglica utrošena velika sredstva, gotovo 2 milijarde dolara uključujući naravno troškove zdravstvene zaštite, obrazovanja i sl. Od tog iznosa međunarodna pomoć preko tadašnjeg Ureda za prognanike i izbjeglice dosegla je nešto više od 200 milijuna dolara. u to nije uključena pomoć međunarodnih humanitarnih organizacija kao ni pomoć domaćih organizacija niti drugi oblici neposredne pomoći. Taj silan teret i financijski napor teško je naći u novijoj povijesti. RH obnovila je gotovo 150 tisuća stambenih jedinica, 19 tisuća kuća vraćeno je vlasnicima, dok je trajno stambeno zbrinjavanje osigurano sa 35 tisuća obitelji. Uz sve to RH sudjelovala je u obnovi 3200 kuća povratnika na području BiH. RH pored BiH. RH pored obnove kuća Hrvatima povratnicima na područje BiH sudjelovala je i u obnovi infrastrukture. Međutim nažalost u toj obnovi ponekad je nedostajalo i ogovarajuće koordinacije između obnove i infrastrukturnih stambenih objekata tako da poneka obnovu kuća nije pratila obnova infrastrukture dok su na nekim drugim mjestima gdje je obnovljeno tek nekoliko kuća velika sredstva uložena u obnovu infrastrukture. Sve to je jedan od razloga što se povratak Hrvata u BiH posebno na područje Republike Srpske odvija sporo. Podsjetit ću vas samo da je na području današnje Republike Srpske prema popisu stanovništva iz 1991.godine bilo 142 Hrvata, dok ih je danas na tom prostoru manje od 12% što je oko 8% prijeratnog stanovništva. Da bi se dalje poticao povratak Hrvata u BiH posebice na područje Republike Srpske pored obnove kuća i infrastrukture potrebno je osigurati i zaposlenje povratnicima odnosno izvor redovnih prihoda za dostojanstveni život obitelji. Bez ta tri parametra teško je govoriti o stvarnom i održivom povratku, sve ostalo su parcijalna rješenja koja iscrpljuju ljudske i materijalne resurse i ne postižu stvarne efekte. Nažalost, većini povratnika nedostaje barem jedan od ova tri parametra i to izaziva njihovo opravdano nezadovoljstvo i time se šalje loša poruka potencijalnim povratnicima. Stoga je ukoliko zaista želimo osigurati održivi povratak prognanika posebice na području Republike Srpske nužnu financijsku pomoć pomoć RH Hrvatima u BiH usmjeriti na razvoj malog i srednjeg poduzetništva za pojedine sredine gdje bi ljudi dobili zaposlenje i to bi bio taj održivi povratak. U svemu tome izuzetno je važna uloga Državnog ureda za Hrvate izvan RH koji bi zapravo trebao biti koordinator svih tih aktivnosti za ostvarivanje održivog povratka u BiH. međutim ustrojavanje Državnog ureda za Hrvate izvan RH i njegovo prebacivanje iz Ministarstva vanjskih poslova na drugu lokaciju uzelo je više od godinu dana. U tom smislu nužna je i suradnja i poticanje institucija u BiH da se puno više nego do sada angažiraju na poslovima povratka Hrvata na njihova ognjišta. Često puta jedinu pomoć povratnicima u mjestima njihova povratka pružala je katolička crkva u BiH. Problemu povratka bosanskih Hrvata mogla bi više doprinijeti Europska komisija koja bi trebala u dogovoru s institucijama vlasti u BiH odlučnije inzistirati na provedbi anexa 7 Daytonskog sporazuma, a isto tako i pojačanim nadzorom nad pravednom raspodjelom financijske pomoći Najveći zapravo neprijatelj ubuduće za povratak Hrvata u BiH bit će vrijeme s obzirom da je od rata proteklo već 17 godina, a da su oni na području Republike Hrvatske već 20 godina. Nažalost, hrvatski povratnici u zadnje dvije godine sve manje dobivaju potporu i od Republike Hrvatske, veliki broj ljudi ima ugovore, ali na isporuku materijala se čeka nekoliko godina pa se tako za preko 200 objekata na području Republike Srpske čeka građevinski materijal. Nadajmo se da će u narednom razdoblju pomoć Republike Hrvatske za Hrvate na prostoru Republike srpske biti veća jer postoji oko 4000 zahtjeva. Za obnovu za obrazovne, kulturne, znanstvene i zdravstvene programe Vlada Republike Hrvatske u posljednjih pet godina osigurala oko 100 milijuna kuna, od čega je za Hrvate na području Republike Srpske usmjereno svega 10 milijuna. To se nekad čini razumljivo s obzirom da je Hrvata na području Republike Srpske znatno, ali ne baš znatno manje nego na području Federacije, ali ovakvim načinom raspodjele Hrvata će na području Republike Srpske biti još manje. Tako je recimo samo u prošloj godini Hrvatima na području Republike Srpske doznačeno tek nešto više od 2 milijuna kuna pomoći i to za problematične projekte u Tesliću i Prijedoru koje će biti teško realizirati bez pomoći lokalne zajednice. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju otvara se mogućnost mnogim tvrtkama iz Hrvatske da ulažu u BiH i da tamo otvaraju svoje proizvodne pogone što bi doprinijelo održivosti povratka i opstanka Hrvata u BiH, a time i zaštiti i zaštiti strateških hrvatskih interesa. Ukoliko se ne bude djelovalo na takav način bojim se da će pristupanjem Republike Hrvatske u biti u potpunosti zaustavljen ne samo povratak Hrvata u BiH nego će ta činjenica doprinijeti daljnjem iseljavanju Hrvata iz BiH. I na kraju, iako bi možda bilo potrebno to istaknuti na samom početku opstanak Hrvata u BiH prije svega ovisi o njihovom jednakopravnom ustavnom položaju i institucionalnoj i teritorijalnoj ravnopravnosti s druga dva konstitutivna naroda. Osiguranje jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH strateški je interes Republike Hrvatske koja i svojim Ustavom dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Nema drugih klubova pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Javila se za pojedinačnu raspravu poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa evo ja sam se javila prije svega da izrazim negodovanje što se ovaj zakon kao i ovaj prethodni donosi po hitnom postupku. predlagatelj se poziva na poslovničku odredbu članka 159. premda nije niti jedna od onih razloga poslovničkih kako je to navedeno nije ispunjen, a nije se potrudio niti u obrazloženju zakona navest da je ispunjen taj poslovnički uvjet, ali nije važno. Poziva se tu na monitoring prije pristupanja Europskoj uniji, dakle taj monitoring traje još dva mjeseca. Ništa se u provedbi ovih zakona u ta dva mjeseca neće dogodit i ne može se dogodit da bi to bio razlog zašto se oni donose po hitnom postupku. I premda bih se možda kod Zakona o obnovi i mogla složit da nema razloga da ide u dva čitanja jer je on tehničke naravi jer se uglavnom usklađuju ova tijela državne uprave sukladno izmjenama u ustroju i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave. Ali nažalost taj poslovnički razlog ne postoji pa predlažem da onda izmijenimo Poslovnik i da ga dopunimo na način pa kažemo kada se radi o manjim tehničkim izmjenama zakona kojima se ne dira u suštinu zakona i njegov smisao politički, da se onda i u tom slučaju zakon može donosit u skraćenom postupku ali nažalost takve poslovničke odredbe još nema. No ovaj drugi zakon, a to je Zakon o statusu prognanika i izbjeglica nisu tehničke izmjene nisu tehničke izmjene premda se neka nadleštva prenose sa ministarstva na urede državne uprave i na ovaj Ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu, mislim da se tako zove. Dakle, ali se radi o nekim suštinskim promjenama i rekla bih i možda je interes tako i malen zastupnika premda ne bi trebao biti, mi zapravo razgovaramo danas o zakonima koji imaju težinu od dijela koji otpada na Hrvatsku, ali se tiče i Hrvata izvan Hrvatske, dakle od ovih 584 milijuna kuna koliko se predviđa potrošit za opće stambeno zbrinjavanje u ove četiri države četiri države kojima je obuhvaćen regionalni stambeni program. Preduvjet za to stambeno zbrinjavanje naravno utvrđivanje statusa, Ove izmjene i dopune kako kaže predlagatelj redefiniraju pojam prognanika, izbjeglica i povratnika, a kako ga redefiniraju po mome mišljenju na jedan sasvim pogrešan način. Dakle, dosadašnji zakon je definirao u svom članku drugom pojam izbjeglice i prognanika, pa je onda govorio o osobi koja je s ratom ugroženog područja izbjegla na osnovi procjene organa Ministarstva unutarnjih poslova, zapovjedništva vojske napustilo mjesta prebivališta i izbjegla neposrednu opasnost za život pred agresijom i drugim oružanim akcijama i sada kaže da je prognanik u smislu toga zakona osoba koja je s jednog mjesta na području Republike Hrvatske prešla na drugo mjesto, izbjegla na drugo mjesto na području Republike Hrvatske, a izbjeglica je ona koja je iz Republike Hrvatske izbjegla u inozemstvo. to se briše, dakle neće više biti definicije prognanika i izbjeglice, a izmjene zakona predviđaju da se kaže da su prognanici izbjeglice i povratnici osobe registrirane u bazama podataka nadležnih tijela za statusna prava do stupanja na snagu ovog zakona kojima nije utvrđen prestanak statusa. Do stupanja na snagu kojega zakona ovoga ili onoga zakona. U tekstu kako tu piše jer se mijenja članak drugi, znači onoga zakona, do stupanja na snagu onoga temeljnog zakona. I uopće takva definicija da se pojam definira time što je u nekoj bazi podataka. On je moguće tamo došao i neopravdano i o tome ćete vi sada vršiti reviziju kako predlažete ovim izmjenama zakona, da ćete vršiti reviziju tih registara, a rekli ste da je pojmom definirate pojam time što je netko upisan u neki registar. Po čem ćete vršiti onda reviziju kad nemate osnovnu definiciju pojma izbjeglice i prognanika. Za povratnički status nešto se govori u stavku dva, međutim ni ovim zakonom ni nikojim drugim ja ne vidim da je utvrđen ikakav rok do kada i kako se netko može odlučiti da će biti povratnik, da će se vratiti. Da li je to pro futuro? Sada je prošlo 20 godina za sljedećih 20 ili 50 godina to ja iz ovoga zakona ne vidim. Inače, nomotehnički potpuno neuobičajeno, da se pojedini članci dosadašnjeg zakona mijenjaju, dakle ne brišu se nego se mijenjaju potpuno različitom tematikom. Dakle, koja ni blizu ne odgovara sadržaju bivšeg članka zakona. Stoga je nomotehnički trebalo te članke izbrisati, a onda uvesti jedan set novi koji bi govorio o sasvim drugom sadržaju. Dakle, ja evo kad bi bilo prvo čitanje ja bih i sugerirala kako bi to trebalo napraviti. Ono što je dalje nedopustivo i to je bitno i to gotovo nezapaženo prolazi, da je dosadašnjim člancima negdje otprilike od trinaestoga do i trećega članka sadašnjeg postojećeg zakona su utvrđena materijalna prava prognanika. Ona su sada izbrisana iz zakona i sve je rečeno da će u članku 8. da će čelnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Pravilnikom propisati pazite sad uvjete za utvrđivanje statusa i gubitak statusa, sadržaj, opseg i način ostvarivanja prava osoba kojima je utvrđen status izbjeglice i prognanika itd. itd. Dakle, reći u zakonu da će se prepustiti jednom čelniku državnog ureda da donese jedan pravilnik kojim će utvrdit i propisat uvjete za utvrđivanje statusa i gubitak statusa, dakle statusnih prava građana nedopustivo je. Stavak 2. kaže Vlada Republike Hrvatske odlukom će utvrditi vrstu i visinu financijske potpore i to bi još moglo biti, to da Vlada utvrdi odlukom visinu i vrstu, premda bih ja, mislim da bi i tu trebalo utvrđivati samo visinu, a vrstu zakonom. Dakle, mislim da je to nedopustivo. Uvjete za reviziju, dakle za brisanje određenih stečenih prava, dakle to svakako bi trebalo biti trebalo biti uređeno zakonom i mene čudi da to zaista u ovom Hrvatskom saboru nitko od zastupnika ne primjećuje. Nadalje, primjećujem da u članku 5. se kaže recimo da tijela nadležna za rješavanje u postupcima propisanim ovim zakonom su ovlaštena po službenoj dužnosti zatražiti podatke iz službenih evidencija i drugih državnih tijela. zašto posebnim zakonom dati tu ovlast kad su neovlaštena, nego ona su po ZUP-u dužna to učiniti, ona po ZUP-u to moraju učiniti i ako ne učine onda krše ZUP, im ovim zakonom dajemo tobože posebnu ovlast da jedno državno tijelo smije pitati drugo državno tijelo da mu da podatak iz svoje evidencije. Dakle potpuno nepotrebno. da u ovim člancima koje mijenjate sa potpuno drugačijim sadržajem, odnosno ne drugačijim sadržajem nego tematikom koja nije bila u bivšim člancima iste numeracije. Kaže recimo Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava zaštitu podataka o stambenom iz elektroničke baze podataka o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika sukladno posebnim propisima itd. i njihova je dostupnost uz obrazloženi zahtjev i tako. Tu isto ne vidim zašto posebna zašto posebna neka zaštita za ovaj registar kad mi imamo Zakon o zaštiti osobnih podataka gdje se zna kako se postupa sa osobnim podacima iz registra koje imaju vlasnici informacija. Prema tome, evo. Ali budući da se radi o konačnom prijedlogu na koji se ne može intervenirati, odnosno nemoguće je intervenirati amandmanom meni je izuzetno žao jer čini mi se da svima treba biti u interesu da imamo kvalitetne i provedive zakone i zbog toga mi je žao da ovo nije išlo u dva čitanja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. S time smo završili raspravu. A u ime predlagatelja završnu riječ će dati zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU Jakša Puljiz.

prije svega bih se osvrnuo na članak 8. gdje se kaže da čelnik Državnoga ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje pravilnikom propisuje uvjete za utvrđivanje statusa i gubitka statusa te sadržaj, opseg i način ostvarivanja prava osoba kojima je utvrđen status izbjeglica, prognanika i povratnika. Dakle, tu ćemo ići sa promjenom na način da se kroz Uredbu Vlade RH propisuju uvjeti za utvrđivanje statusa i gubitka statusa. A što se tiče pitanja baze, dakle naš je stav da baza doista obuhvaća sve one osobe koje još uvijek imaju taj status prognanika, povratnika i izbjeglica. Dakle, radi se otprilike o manje od manje od 1000 osoba i da je time zapravo nema mogućnosti da se pojavi novi slučaj osobe u tom statusu jedino što trebamo se pobrinuti je da se utvrdi preciznije i to izmjene ovog zakona i rade to je da se precizira prestanak utvrđenih prava prava i izmjenama članka 4. se upravo to i napravilo, postiglo da se preciznije i kvalitetnije definiraju odredbe kojima prestaje statusno pravo izbjeglica, prognanika i povratnika. Ostale vaše sugestije ćemo još razmotriti i vidjeti da li postoji opravdanje da ih kroz amandman uvrstimo u izmjene ovoga zakona. Zahvaljujemo na sugestijama. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo repliku poštovane zastupnice Ane Lovrin. lijepa. Pa drago mi je da ćete razmisliti o nekim sugestijama, ali evo i zato mi je žao da ovo nije prvo čitanje. Kad bi ovo bilo prvo čitanje mogli bismo ovaj zakon daleko bolje stipulirati pojedine odredbe. Mislim da nije rješenje da, to je svakako stupanj više, odnosno bolje od onoga što je sada u zakonu da to bude Uredba Vlade RH, ali ne vidim nikakvoga razloga zašto Hrvatski sabor u okviru zakonskog teksta ne bi mogao, odnosno trebao bi utvrditi te uvjete. Ja sam sasvim dobronamjerno govorila o definiciji Dakle, mogao je sasvim mirno ostati, mogla je ostati sadašnja definicija pojma izbjeglice i prognanika, ona bi bila potrebna i radi revizije da biste mogli revidirati tko to je ili nije izbjeglica i prognanik a definiranje sa tim tko je u registru ili nije u registru naravno da su u registru oni koji su ispunili te uvjete, a nisu izbrisani. Dakle, vjerojatno svi oni koji su konzumirali svoja prava iz izbjegličkog ili prognaničkog statusa su onda ili bi trebali barem biti brisani iz ovoga registra. Evo, da ne ponavljam, mislim da je postojeća formulacija bila bolja i bila je dobra a mogli ste riješiti reviziju i drugačijom odredbom. Hvala lijepo. Odgovor nema? Nema potrebe za odgovorom, hvala lijepo. Da, vidimo koliko je nesretno ponekad kad se inzistira na hitnom postupku. No, u svakom slučaju s ovim bismo završili raspravu o tekstu zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Zgrebec, Dragica